**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na točku dnevnog reda Izvješće Mandatno-imunitetskog povjerenstva. Molim predstavnika Mandatno-imunitetskog povjerenstva Damira Sesvečana. Izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 17. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2009. godine zahtjev županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku od 6. veljače 2009. upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom od 10. veljače 2009. predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Stipe Gabrića, zastupnika u Hrvatskom saboru zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz članka 292. stavak 2. Kaznenog zakona te kaznenog djela neovlaštene uporabe iz članka 346. Kaznenog zakona. Gospodin Stipe Gabrić zastupnik je 6. saziva Hrvatskog sabora te na temelju članka 75. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv istog ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Shodno rečeno, a temeljem članka 23. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog sabora, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske uputilo je zahtjev za odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Stipe Gabrića. Nakon rasprave, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 104. Poslovnika jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku br. KDO 36/04 zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela iz članka 292. stavak 2. i članka 346. Kaznenog zakona te Općinskog državnog odvjetništva u Metkoviću, broj KDO 73/06 Hvala. Otvaram raspravu. Prijavio se gospodin zastupnik i potpredsjednik Josip Friščić. Izvolite. **Friščić, Josip (HSS)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Zasigurno mi kao zastupnici želimo i trebamo biti jednaki kao i svi ostali građani Republike Hrvatske. I ako u nas netko osnovano sumnja, onda moramo dati mogućnost s jedne strane da tu svoju osnovanu sumnju dokaže, a s druge strane da mi sa sebe, svojeg imena i svojeg rada tu sumnju skinemo. Ali ako se osnovana sumnja godinama, a za to ti se ne da šansa, onda ja sumnjam u sve to skupa kako se radi jer naš kolega Stipe Gabrić Jumbo saborski zastupnik i ne zato što je član kluba HSS-a nego zato što pred svake izbore pred jedne ga ganjaju specijalci pa se on negdje skriva, pa izbori završe i onda ga ja vidim na Pantovčaku. Onda pred druge opet je uradio ovo ili ono, a onda opet poslije toga kao da se ništa nije dogodilo jer u njega se otvoreno sumnja da je 2003. godine kao gradonačelnik, to je jedna od sumnji, umjesto da isplati građanima za elementarnu nepogodu sušu s njihovom privolom tamo sagradio jedan objekat javne potrebe. I sada, ja se pitam mi smo prije nekoliko mjeseci tom istom Stipi Gabriću Jumbu po istom zahtjevu jednako neovisnog i samostalnog odvjetništva iz Dubrovnika Pitam se da li tada ovi spisi nisu bili u njihovim ladicama, da li nisu došli do Zagreba jer vrijeme je daleko ili je to naprosto svakih nekoliko mjeseci ili pred svake izbore ćemo sa saborskim zastupnicima na ovaj način radilo se o bilo kojem ne razumije./… koje sam počeo. Ne tražim za nikoga odnos da budemo drugačiji od drugih ali niti ne zastupam i ne branim da se bilo tko pod firmom neovisnosti na taj način odnosi prema nama kao zastupnicima zato što smo javne osobe i zato što naše pojavljivanje izaziva zasigurno u javnosti drugačije reflekse. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Za riječ se javio zastupnik Stipo Gabrić. Izvolite.

Mislim da je možda bolje da gospodin Gabrić govori na kraju. Potpuno smo suglasni u ime kluba u ovome što je govorio i moj prethodnik, i naš prethodnik. Mislimo da nije ovo trenutak za pokretanje ovakvih pitanja. Parlamentarna većina već je ovdje imala slučaj da se izjašnjava dva puta različito o skidanju jednoga imuniteta pa neka promisli kako će se sada izjasniti. Mislim da je pitanje mogućnosti podizanja različitih vrsti tužbi prilično da tako kažem spontano i samostalno omogućeno a da je istodobno vezano za političke odluke koje mogu imati veliki presedan i veliki presedan po ugled ovoga Sabora. Svatko treba odgovarati ali na to će se, stvar treba odlučivati onda kada prođu uvjeti za razloge zbog kojih eventualno netko u ovom trenutku traži skidanje imuniteta. Zato se mi protivimo skidanju ovoga imuniteta. Hvala. (HSS)** Ja vas sve skupa pozdravljam i moram objasniti o čemu se radi. Tu se radi o famoznoj suši 2004. godine gdje je Vlada Republike Hrvatske raspustila Gradsko vijeće Grada Metkovića, gdje je ispitano 170 ljudi, 171, ja sam bio 171. i Ministarstvo unutarnjih poslova je tada izdalo potjernicu za mnom. Kad sam se vratio uredno sam se javio u Županijski sud u Dubrovniku gdje su rekli da me oni ne traže, da je to lokalni derbi iz Metkovića. I nakon četiri godine odnosno evo pet godina ponovo pokrenut je postupak. Ja inzistiram da se meni digne imunitet. Moram reći da sam danas u 10 sati bio na sastanku u Ministarstvu kulture gdje sa tim novcima kupljena mene se tereti da sam oštetio državni proračun u korist grada Metkovića, da novci za sušu nisu otišli krajnjim korisnicima po uputama tada koalicijske Vlade nego da su otišli otišli u proračun grada Metkovića s time da se 160 ljudi odreklo u korist grada Metkovića te suše. Danas na sastanku u 10 sati u Ministarstvu kulture bilo je muzejsko vijeće. U toj zgradi koju je napravila Austrija 1903. to je jedna zaštićena zgrada industrijske arhitekture, bit će gradska knjižnica i čitaonica, bit će ornitološki muzej, znači muzej onih ptica močvarica koji je jedan od najpoznatijih u ovom dijelu Europe i bit će buduća uprava parka prirode. Ja molim saborske zastupnike bez obzira na sve, svi smo jednaki pred zakonom, da mi skinu imunitet. Ja ću svoju nevinost dokazati pred Županijskim sudom u Dubrovniku. I kad sam dobio ovo sada pošao sam mom odvjetniku u Dubrovnik, on je rekao da je to suša i bio sam dužan obavijestiti o čemu se radi. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ima li još potrebe za raspravom? Ako nema, zaključujem raspravu. Dajem prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva na glasovanje. Tko je za? Molim, uključimo se i glasujmo.

Rezultat? Utvrđujem da je većinom glasova sa 66 glasova za, 8 suzdržanih i 12 protiv prihvaćen prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva. S time bi mi zaključili danas raspravu. Najavljujem 18. srijeda u 9,30 sati Prijedlog zakona o prolongaciji otplate stambenih kredita u 2009. godini, prvo čitanje, P.Z. br. 254, Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a. Želim svima ugodan odmor do srijede kad se vidimo. Hvala.